Prelazimo na sljedeću točku - Izvješće o korištenju predpristupnih programa pomoći Europske unije Izvješće je dostavila Vlada Republike Hrvatske. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Njegovo izvješće ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Da. Državni tajnik gospodin Ante Žigman ima riječ u ime predlagatelja. Izvolite. **Žigman, Ante** potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Ministarstvo financija je predložilo Vladi, a Vlada Saboru Izvješće o korištenju predpristupnih fondova posebnim osvrtom na planirane, a neiskorištene programe poučena neiskorištena sredstva te moguće prijevare i nepravilnosti u postupku korištenja fondova za razdoblje od 1. srpnja 2006. godine do 31. prosinca 2006. godine. Naime, zaključkom Hrvatskoga sabora od 6. listopada 2006. godine utvrđeno je da Vlada svakih šest mjeseci podnosi ovom cijenjenom Domu cjelovito Izvješće o korištenju predpristupnih fondova Europske unije s posebnim osvrtom kako sam i malo prije napomenuo. Prije početka korištenja fondova trebalo je kao što je i već rečeno, ispuniti niz preduvjeta za samostalno upravljanje predpristupnim fondovima među kojima su najvažniji dakle uspostava institucionalnog u skladu sa zahtjevima Europske komisije između čega je bio samo jedan od kotačića u cijelom mozaiku zapravo potvrđivanje Memoranduma o Nacionalnom fondu. Zatim priprema kvalitetnih projekata kojima bi se iscrpila financijska lokacija odobrena od strane europske komisije, dozvola za rad, odnosno prijenos ovlasti koji se dogodio tek u 2006. godini jer je prije toga trebalo pripremiti kompletan sustav, zatim i ono što je vrlo važno što se cijelo vrijeme odvijalo u Saboru tijekom prošle godine, a i već je počelo ove godine, dakle potpisivanje financijskih sporazuma i potvrđivanje tih sporazuma od strane S obzirom na vrstu informacija koje se zaključkom traži od Vlade, prvo izvješće je sastavljeno za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2006. godine. Ono što je važno za napomenuti, dakle proces provedbe programa Europske unije započinje zapravo ugovaranjem usluga i radova s izvođačima po pojedinim projektima, dakle ugovori se sklapaju sa između dakle Ministarstva financija, odnosno jedinice, središnje jedinice za ugovaranje i provedbu sa izravno sa izvođačima radova. To su dakle prije svega kad se završi taj cijeli proces u kojem želim napomenuti da u svakom segmentu tog, svakom koraku tog procesa sudjeluje i na određen način ga kontrolira europska komisija, dakle delegacija europske komisije koja se nalazi u Republici Hrvatskoj, svaki korak od objave dakle informacije da će taj projekt krenuti do objave, do završne dokumentacije za objavu ugovora, sve dakle mora biti na određen način odobreno od strane delegacije europske komisije. Zašto? Zato što je takav sustav akreditacije, odnosno dozvole za rad dogovoren i ugovoren sa europskom komisijom. Radi se o njihovim sredstvima i u tom sustavu je potrebno na takav način U sklopu dakle institucionalnog razvoja koji je napravljen i koji je počeo 2005. godine osnovan je nacionalni fond, provedbene agencije i jedinice za provedbu projekata projekata u tijelima državne uprave. Dakle jedinice za provedbu projekata u tijelima državne uprave. Kao što možete vidjeti u tablici koju ste dobili u sklopu ovog izvješća u svakom ministarstvu se nalaze jedinice za provedbu u kojem rade, na čijem čelu se zapravo nalaze uglavnom državni tajnici iz tih ministarstava, oni te projekte, odnosno programe koje su zaključili, koji se ovdje u Saboru primjerice za CARDS 2004. ratificirani i odobreni, ugovaraju i provode. Institucionalno uspostavljanje sustava dakle uz ovo što sam nabrojao imao dakle središnju jedinicu za financiranje i ugovaranje koja je izravno odgovorna za ugovaranje i kvalitetu dokumentacije koja se obavlja. Isto tako kao što je bilo riječi agencija, odnosno upravna direkcija za SAPARD program koja se nalazi u Ministarstvu poljoprivrede također dio tog sustava. Ne treba sustav, sustav ne počiva i ne završava samo na dijelu provedbe. Sustav ima i svoju kontinuiranu i stalnu kontrolu. Zato u svim ministarstvima, a krajem prošle godine je i taj zakon bio Zakon o unutarnjim financijskim kontrolama u Saboru na donošenju svako ministarstvo ima odjel, odnosno sektor unutarnje revizije koje kontinuirano i stalno u svojim programima imaju obvezu praćenja i kontroliranja provedbe predpristupnih programa. Dakle, poslovi unutarnje revizije moraju se obavljati u svim ministarstvima i tijelima državne uprave u okviru samostalnih i neovisnih odjela za unutarnju reviziju te su uloženi maksimalni napori i potrebni resursi za izobrazbu dva do tri unutarnja revizora po svakom ministarstvu, odnosno određenom tijelu državne uprave. Ono što je važno za napomenuti, dakle taj dio unutarnje revizije zapravo proizišao i iz zahtjeva Europske Komisije i nužan je dio provedbe kompletnog sustava predpristupnih fondova. Vezano za niz odgovornih osoba koji se tu nalaze, dakle od nacionalnog koordinatora programa pomoći, nacionalnih dužnosnika za ovjeravanja sektorskih koordinatora, dužnosnika ovlaštenog za uvjerenje programa itd. koji se nalaze ovdje u izvješću važan su naravno dio odgovornosti unutar ovog sustava. Provedba programa. Dakle da bi se bilo koji program proveo moraju postojati detaljne procedure i opsežne procedure sa opisanim poslovima koji se rade u tijelima državne uprave. Redoslijed aktivnosti, vremenski rokovi, nacrtani i opisani tijekovi dokumentacije točno određena vrsta dokumentacija sa potpisnicima. Svaki dokument koji ide na odobrenje Europskoj Komisiji i koji zapravo zapravo služi kao pravovaljani dokument u sustavu provedbe mora imati obvezno dva potpisa, dakle četiri para očiju, ne može se dogoditi dakle da jedan proces prođe samo kroz jedne ruke, dakle on mora u svakom trenutku proći kroz dvostruku, a u pojedinim slučajevima i trostruku provjeru. Kada govorimo o programima i stanja i stanju po svakom od programa treba reći dakle da je nakon dobivene akreditacije i potpisanih financijskih sporazuma koji su zapravo ratificirani u Hrvatskom saboru započeo je proces provedbe projekata, dakle ugovaranje, ali još uvijek ne i korištenje sredstava. Napominjem ovdje i podcrtavam korištenje sredstava. Natječajni postupci ugovaranje propisani su praktičnim vodičem, tzv. pragom

ima svoja pravila, natječajni postupak primjerice ono što je već bilo riječi za nabavu usluga i nabavu opreme traje najmanje 6 mjeseci, dakle sam proces traje najmanje 6 mjeseci, može trajati i dulje, postupak za ugovaranje radova traje najmanje 9 mjeseci i ne može trajati kraće, a postupak za sklapanje ugovora u suradnji sa stručnjacima iz državne uprave, dakle kad se radi o "Tvining" projektima tada može doseći i razdoblje od 12 mjeseci. Zapravo istekom roka za ugovaranje projekata u sklopu određenog programa Europske unije procjenjuje se njegova iskorištenost i započinju prva plaćanja i korištenje sredstava. Dakle, tek tada ministarstva, odnosno sva ona tijela državne uprave koja imaju program, koja imaju sklopljen ugovor tek počinju tada koristiti navedena sredstva. U prilogu daje se tablica s detaljnim prikazom traženih i dobivenih sredstava od Europske Komisije. Iz tablice je vidljivo da je nacionalni fond u razdoblju od travnja do prosinca 2006. godine od Europske Komisije zatražio za sve programe sredstva u ukupnom u ukupnom iznosu od 53 milijuna i 336 tisuća eura i da je u tom smislu naravno sredstva rukovodio se dakle time da sredstva budu oročena i prije nego što dakle se izvrše poslovi i naprave plaćanja kako bi naravno upravljanje sredstvima bilo što kvalitetnije. Dobivanjem akreditacije, dakle za predpristupni program PHARE 7. veljače 2006. godine Republici Hrvatskoj omogućena je decentralizacija CARDS projekata. CARDS projekti su u svojoj prvoj intenciji bili kreirani na centraliziranoj osnovi što će reći da ih je sklapala, da je ugovore sklapala delegacije Europske Komisije izravno sa izvođačima, a ne Ministarstvo financija, odnosno središnja jedinica za ugovaranje i u tom smislu naravno je tijekom te decentralizacije izvršena decentralizacija za CARDS 2003. godine. U tom smislu od CARDS-a 2003. godine odobreno je ukupno 38 projekata u vrijednosti od 62 milijuna eura eura nakon prijenosa ovlasti na Republiku Hrvatsku, dakle Ministarstvo financija je dano na ugovaranje 40 ugovora, dakle ne svi, unutar dakle 38 projekata ima puno više ugovora, dakle ne 38 ugovora, nego se kreće otprilike po svakom projektu do dva, do tri ugovora, dakle preko stotinu ugovora. Ministarstvo financija je dobilo 40 ugovora u vrijednosti od 20 milijuna, 29 milijuna i 366 tisuća eura. U tablici u prilogu 3 koji imate kod sebe daje se pregled projekata i ugovora, njihove vrijednosti, krajnji korisnici i kod kojih se provode projekti za CARDS 2003. godine. Ugovaranje je izvršeno i i završilo krajem lipnja 2006. godine sa ugovornim iznosom od 28. milijuna i 685 tisuća eura što je zapravo oko 98% ukupno alociranih i decentraliziranih sredstava Ministarstvu financija. Vezano za ono što nas čeka da pogledamo malo i u budućnost, dakle CARDS 2004. koji je trenutno u fazi ugovaranja, čije ugovaranje završava do kraja lipnja ove godine i o kojem će biti riječi naravno u sljedećem izvješću odobreno je ukupno 28 projekata u vrijednosti od 76 milijuna eura. Nakon prijenosa ovlasti upravljanja na Republiku Hrvatsku decentralizirano je 42 ugovora ukupne vrijednosti od 46 milijuna i 573 tisuće Isto tako i PHARE 2005. čije će ugovaranje završiti tek krajem studenog 2007. godine. Vezano za program ISPA rok za ugovaranje aktivnosti iz programa ISPA određen je pojedinačno za svaki od odobrenih projekata budući da kod ISPA-e svaki od projekata dolazi na ratifikaciju, potpisuje se posebni sporazum, a prvi ističe 12. prosinca 12. prosinca 2007. godine. Dakle, ako govorimo o korištenju, prvom korištenju ISPA programa možemo govoriti tek u 2008. godini. Vezano za onaj dio zahtjeva o izvještavanju, vezano za nepravilnosti. Treba reći dakle da je u sustavu upravljanja predpristupnim programima se primjenjuju pravila Europske komisije i ona detaljno definiraju dijelove izvješćivanja o nepravilnostima i prijevarama. U tom kontekstu dakle svako ministarstvo, svi oni koji sklapaju ugovore odnosno vode projekte imaju obvezu i bili su obvezni i to su učinili, uspostaviti sustav praćenja i izvještavanja o nepravilnostima. Svako ministarstvo ima svog, svoju osobu koja je nadležna dakle da je upoznata sa procedurom o nepravilnostima i da u tom smislu vodi računa da nepravilnosti nema. Dakle, kada govorimo o nepravilnostima i prijevarama ne radi se ovdje samo o prijevarama. Dakle, može se raditi i o malim nepravilnostima koje su važne da se uoče kako bi se na vrijeme otklonile u sustavu. Svako tijelo koje sudjeluje u provedbi ima jasne i sveobuhvatne pisane procedure. Postojanje procedure otkrivanja i postupanja s nepravilnostima dakle jedan je od osnovnih preduvjeta za uspostavljanje unutarnjeg i vanjskog sustava nadzora i kontrola kroz koji se procesi ispravljaju i poboljšavaju. U tom smislu uspostavljena je i e-mail adresa nepravilnosti.eu@mfin.hr s kojom su upoznati svi sudionici sustava u kojem naravno se nalaze informacije na web. stranicama Ministarstva financija na koju se mogu anonimno poslati informacije o primijećenim nepravilnostima a pošiljatelj ako želi može ostati anoniman. Ono što želim izvijestiti dakle da tijekom 2006. godine nisu uočene nepravilnosti u provedbi predpristupnih programa zato jer je to bilo razdoblje uglavnom uspostave zakonodavnog institucionalnog sustava. A u drugoj polovici 2006. također kada je počelo korištenje nisu uočene nepravilnosti. Evo, toliko od predlagatelja za uvod. Hvala vam lijepa. Ne. Otvaram raspravu. Prvi na redu je u ime kluba HDZ-a poštovani kolega Hebrang. Izvolite kolega! (HNS)** Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Sada smo u jednoj malo neobičnoj situaciji jer počinjemo raspravljati o izvješću a zapravo cijeli dan smo o njemu raspravljali, jer se pod prvom točkom interpelacije zapravo radilo i o sadržajnoj raspravi u kojoj smo čuli i dobrih sugestija i dobrih prijedloga i sigurno da će rasprava i u ovom drugom dijelu, u ovom nastavku biti isto tako usmjerena. Očito se radi o pretpostavljam nesporazumu jer ovo izvješće ja smatram da je došlo pravovremeno. Smatram da je došlo pravovremeno zbog toga što je odluka Sabora Hrvatskom saboru podnese cjelovito izvješće o korištenju predpristupnih fondova Europske unije, s posebnim osvrtom na planirane a neiskorištene neiskorištene programe na povučena a neiskorištena sredstva odnosno na moguće prijevare i nepravilnosti u tom postupku. Budući da su predpristupni fondovi organizirani na način da povlačenje, konačno povlačenje novca dakle početak realizacije praktično projekta traje vrlo dugo i vrlo je složeno onda je Vlada morala napraviti najprije kompletnu infrastrukturu o kojoj izvješće govori, o kojoj je govorio i gospodin državni tajnik jer je to osnovna pretpostavka za kasnije dobro funkcioniranje. Mi imamo iskustva sa drugom vrstom fondova. To su bili fondovi Svjetske banke i Vijeća Europe i znamo da smo morali organizirati čitave slikovito kažem armije stručnjaka da bi mogli ispuniti uvjete. A uvjeti predpristupnih fondova su još uvijek puno strožiji, puno kompliciraniji, puno složeniji. Programi Svjetske banke i Vijeća Europe su trajali godinama do uspješnog završetka. I Hrvatska je tu puno naučila. Hrvatska Vlada je zadovoljila na praktično praktično 99% tih programa. A bili smo svjedoci nekih zemalja koje ni te povratne novce koji se vraćaju kroz dugoročne povoljne kredite nisu mogli realizirati. Ako smo tamo zadovoljili, ja pretpostavljam da ćemo moći i ovdje iako se radi o puno složenijem zadatku jer napokon i ovi predpristupni fondovi služe tome da se usavrši mehanizam državne uprave, to je jedan od ciljeva tih fondova. A usavršit će se tako da se strukturira prema zahtjevima, vrlo strogim zahtjevima i krene u taj u taj složeni zadataka. Po ovom izvješću unaprijed moram reći smatramo da je Vlada zadovoljila te kriterije i da će naš klub podržati ovakvo izvješće. Dakle, nešto u skraćenom obliku treba reći da je, da su ti fondovi usmjereni na poboljšanje različitih sektora u državi ali su ujedno i ispit zrelosti jedne države da li se može prilagoditi tim visokim kriterijima Europske unije u svim oblastima i na taj način ući u nju? Izrada programa je kao što sam rekao vrlo složena i ti programi su različitih namjena i različitih novčanih iznosa kao što smo čuli. Ja bih samo spomenuo CARDS program koji je najdalje odmakao i koji se u ovom izvješću i precizno obrađuje, u kojem su novci namijenjeni raznim projektima, kao što su povratak izbjeglica, reforma pravosuđa, reforma i poboljšanje državne uprave, uređenje okoliša itd. Zatim ISPA program koji u okviru od 63 milijuna eura pokriva probleme poboljšanja okoliša, prometnu infrastrukturu. SAPARD program, specijalni program za poljoprivredu i ruralni razvoj. Podatak je recimo da je do 2003. godine za 10 zemalja srednje i istočne Europe bilo u tom programu čak 560 milijuna eura, preko pola milijarde eura. A samo za 2004. Rumunjska i Bugarska su imale namijenjeno 225 milijuna eura, samo za razvoj poljoprivrede. Dakle, radi se o programu, SAPARD programu koji je od ogromnog interesa za hrvatsku poljoprivredu i Vlada je izvršila početne pripreme da ga počinje iskorištavati. Dakle, zašto nismo mogli ranije dobiti jedno cjelovito izvješće kao što je Sabor Vladi odredio? Zato što je procedura složena i sastoji se od nekoliko dijelova. Prije svega treba imati dobre projekte. Napraviti dobre projekte je veliki problem. Ti projekti moraju biti utemeljeni, obrazloženi. Ti projekti često moraju po uvjetima Europske unije biti regionalnog karaktera itd. Kad su projekti napravljeni počinje njihova provedba ugovaranjem usluga po projektima. A rokovi za to ugovaranje se mjere 6 do 12 mjeseci. Dakle vrlo su dugački i u tijeku trajanja takvog pregovaranja zaista nije moguće dati konkretno precizno izvješće iza kojeg bi stajali konkretni rezultati. Do srpnja 2006. dovršen je proces pregovaranja samo za projekt CARDS 2003. a u drugim projektima korištenje još nije započelo jer je ta predfaza u tijeku. Vlada je to vrijeme iskoristila za vrlo temeljite pripreme. Ja bih samo spomenuo nekoliko organizacijskih poteza Vlade. Primjerice, u tijelima državne uprave, svim tijelima su ustrojena tijela za provedbu ovih programa, izvršena je edukacija osoba na svim razinama na državnoj i na lokalnim razinama, u Ministarstvu financija utemeljena je Agencija za provedbu i ugovaranje, Odjel za unutarnju reviziju, pojedina ministarstva odredila su osobe koordinatore za pojedine projekte i to na vrlo visokim razinama u svom kadrovskom sastavu. Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije upravlja sa čitavom procedurom a unutar Državne riznice u Ministarstvu financija osnovan je Nacionalni fond za financijsko upravljanje ovim značajnim sredstvima iz fondova. Imenovane su odgovorne osobe, čitav niz osoba. Ja bih spomenuo samo nacionalni koordinator svih projekata, dužnosnik za ovjere, voditelji programa u ministarstvima, glavni koordinatori pojedinih projekata itd. Ono što bi trebalo istaknuti da je Europska komisija izvršila reviziju programa, da smo dobili pozitivna rješenja o tim programima, da je dodijelila akreditaciju za upravljanje programima PHARE, ISPA i SAPARD tijekom 2006. godine i ugovaranja su u tijeku i za šest mjeseci ćemo sigurno dobiti konkretno izvješće o rezultatima, privremenim rezultatima tih projekata. Za CARDS projekt bih rekao da je zapravo jedan tipičan projekt kako se odvija funkcioniranje ovih priprema u Hrvatskoj. Naime, CARDS je počeo centralizirano, Europska komisija je u cijelosti provodila financijsko upravljanje sa projektom. Provodila je sve natječaje. Europska komisija je provodila ugovaranje i plaćanje. Republika Hrvatska dobila je akreditaciju u veljači 2006. godine kada je projekt decentraliziran i na taj način je preneseno upravljanje i provođenje natječaja na Ministarstvo financija a Europska komisija provodi samo tzv. ex ante kontrole što smatramo da je dinamika prilagodbe koja je odgovarajuća. Ono što bi trebalo istaknuti da je u ovome izvješću vrlo precizno prikazano to je stanje pojedinih projekata i u tom stanju, u tom prikazu se može reći da su iznosi primitaka, da se poklapaju sa iznosima traženih sredstava i da nema nekih nepravilnosti koje bi unutarnja revizija ili kontrola Europske komisije u ovom razdoblju pronašla. Dakle, ukratko za CARDS 2003. 20 milijuna 500 tisuća eura, 2004. 29 milijuna 800 tisuća eura, iznos primitaka jednak je iznosu traženih sredstava. Za PHARE program u visini od 84 milijuna eura čiji je rok ugovaranja 30. studeni 2007. godine pa dakle pregovaranje je u tijeku i ne možemo govoriti o konačnim rezultatima ukupno je iznos traženih sredstava 17 milijuna 394 tisuće, povučenih 15 milijuna 653, dakle smatramo vrlo visokim postotkom izvršenja. Za ISPA program od 59 milijuna eura vrijednosti ugovaranje istječe 12. prosinca 2007. godine. Dakle, i ovaj program ima pregovaranje u tijeku i ministarstvo i Vlada sigurno ne mogu izaći za sada sa konačnim rezultatima što je i logično ali izlazi sa parcijalnim rezultatima onih projekata koji su u tom okviru zadanog vremena najdalje odmakli. Pa tako možemo reći da je ISPA za Karlovac o kojem je bilo govora program vodoopskrbe jednak iznos primitaka i iznos traženih sredstava. Isto vrijedi i za projekt gospodarenja otpadom u okviru ISPA programa. Znači da iz ovog izvješća proizlazi da su ove temeljite pripreme koje je Vlada izvršila omogućile realizaciju ove prve faze svih projekata u zadanim okvirima. Da li će u budućnosti Vlada izvršavati u visokom postotku sve poslove potrebne za povlačenje to u ovom trenutku ne možemo reći jer je prerano i svaka kritika bila bi preuranjena, ali upozorenja koja smo čuli su vrlo dobro došla, usporedbe sa drugim zemljama su vrlo poučne ja bih rekao i ukazuju na to da su potrebne temeljite opsežne pripreme koje je Vlada vidimo u ovom izvješću i izvršila. Vjerujući u ovakve dobre pripreme i u ovakav start prvih projekata posebice CARDS programa koji je u zamahu možemo zaključiti da će i dalje uz ovakve rasprave u Saboru i naravno na svim drugim razinama Vlada Republike Hrvatske i ovom prilikom dokazati kao što je to dokazala u čitavom nizu projekata u ove tri i pol godine da je u stanju raditi na jednoj unije. Drugim riječima da je sazrela i hrvatska Vlada i naravno cijela Hrvatska država sa svojom upravom, da i ovaj veliki ispit uspješno preskoči kao što je to učinila na brojnim drugim ispitima. Zbog svega toga smatram da Vlada zaslužuje u ovom prvom dijelu pohvale, dalje ćemo vidjeti kako će ići i da zbog toga klub zastupnika podržava u cijelosti ovo izvješće. Hvala. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepa kolega Hebrang. U ime kluba Hrvatske narodne stranke poštovani kolega Jozo Radoš. Izvolite, kolega.

Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo ga, tu je. Imamo izvješće naime. Ja sam malo prije rekao kada smo govorili o potrebi podnošenja izvješća od samoga početka prema dinamici koju je postavio Sabor da bi ovo izvješće vjerojatno bilo bolje da je treće po redu a ne da je prvo po redu. Ja ću sada pokušati to što sam rekao pojasniti. Inače, problem naših izvješća koji se podnose u ovome Saboru je u tome što nijedno nije slično prethodnome, kao da se namjernim restrukturiranjima i metodologije izvješćivanja ali i strukture onoga o čemu se izvješćuje svako izvješće čini drugačijima i apsolutno nije moguće pratiti iz godine u godinu što se događa sa nekim izvješćem. Ne možete uzeti dva izvješća dvije godine jedna za drugom i samo ih bez velikih poteškoća i kopanja po dokumentaciji usporediti i reći ove godine je učinjeno jedno, ove godine je učinjeno drugo. To u 90% naših izvješća nije moguće učiniti jer izvješća ili namjerno ili nenamjerno zbog promjene metodologije izvješćivanja, zbog promjene predmeta o kojem se izvješćuje i tako dalje apsolutno nisu komparabilna što otežava snalaženje zastupnika, a naravno snalaženje medija, snalaženje javnosti i tako dalje. Zato bi bilo dobro da za ova izvješća, ovaj proces izvješćivanja će trajati dakle još nekoliko godina, a budući da ga imamo polugodišnje imat ćemo u Hrvatskom saboru u idućih tri godine još 6 ili 7 ovakvih izvješća bilo bi dobro da ta izvješća budu standardizirana. Da budu slična jedno drugomu tako da se može pratiti što se ostvarilo. Jednako tako bi bilo dobro da se o svakome programu ako je to ikako moguće budući da se ponekad radi o različitim programima izvješćuje na sličan ili isti način tako da se može pratiti u kojoj mjeri je realiziran jedan program odnosno u kojoj mjeri nije realiziran neki drugi i da bi se onda opet jasno mogla locirati odgovornost, razlozi i ovo što imamo u ovom izvješću zapravo nije tako, nije tako postavljeno. Ja ću ukazati na nekoliko poteškoća kod ovoga izvješća. Iz ovoga izvješća zapravo nije jasno ako samo njega imate u ruci, a trebalo bi biti jasno o čemu se radi? U kojoj mjeri je neki projekt realiziran i što se sa njim događa? Koja je dinamika njegovoga ostvarenja? Šta od toga programa nije realizirano? Tako primjerice za program «CARDS» 2003. godine kaže se da je taj program težak 62 milijuna EUR-a. To je poznat podatak. A onda se kaže da je nakon decentralizacije, to je postupak kad Europska komisija prenosi svoje ovlasti na Republiku Hrvatsku i njena tijela prenešeno, ugovoreno 29 milijuna EUR-a i onda se postavlja pitanje sa 40 ugovora što je ovdje manje važno što je sa preostalih 33 milijuna 33 milijuna EUR-a? Ovdje se ta 33 milijuna EUR-a uopće ne spominju. Da li su ona ostala u nadležnosti Europske komisije, ona nisu decentralizirana? Ili su ona definitivno izgubljena za Republiku Hrvatsku? To iz ovoga izvješća nije jasno. Jednako tako za program «CARDS» 2004. godina koji je bio težak 76 milijuna EUR-a a nakon decentralizacije 46 milijuna EUR-a nije jasno gdje su se izgubila ta, tih 30 milijuna EUR-a? Jesu li ona definitivno izbuljena za Hrvatsku ili su ona i dalje nama na uporabi ali ona nisu decentralizirana nego njima upravlja Europska unija odnosno Europska komisija? To iz ovoga izvješća nije moguće vidjeti. Ja namjerno nisam tražio daljnje podatke ali takvo izvješće mora sadržavati tu informaciju. Gdje su se izgubila 33 milijuna iz programa, milijuna EUR-a iz programa «CARDS» 2003. i gdje su se izgubila 30 milijuna ili se možda nisu izgubila ali ako nisu onda to izvješće mora to reći zastupnicima Hrvatskoga sabora. Za «PHARE» 2005. godine piše da je od 80 milijuna EUR-a sa sufinanciranjem odobreno 84 milijuna EUR-a. Ovdje se naglo kao kategorija ubacuje sufinanciranje. Ali opet iz ovoga podatka nije jasno koliko je od tih 80 milijuna EUR-a bez sufinanciranja iskorišteno? Sufinanciranje je naš novac. Koliko je od predviđenih 80 milijuna EUR-a iskorišteno iz programa «PHARE» za 2005. godinu? To nije moguće vidjeti iz ovoga izvješća a to je temeljni podatak koji se mora dati. Ovdje se daje podatak o tome koliko je povučenih sredstava. Naravno da ta sredstva nisu konačna sredstva jer prije toga slijedi ugovaranje pa onda naravno raspisivanje natječaja i tek onda povlačenje sredstava ali po ovome što ovdje piše od ovih programa koji su ovdje navedeni, to je «CARDS» 2003., «CARDS» 2004., «PHARE» 2005. i «ISPA» 2005. i 2006. to je 297 milijuna EUR-a povučeno je 51 i pol milijun EUR-a ili 17%. To naravno ne znači da su ta sredstva, sva sredstva iskorištena. Dio će tih sredstava propasti jer nijedna zemlja nije uspjela iskoristiti sredstva od 100%-tne vrijednosti. Obično 10 do 15% sredstava koja su povućena gdje su potpisani ugovori ne uspiju se iskoristiti jer zemlja koja to čini i njena tijela nisu u stanju prema propisima Europske komisije potrošiti sva povučena sredstva. Za sada je to dakle samo 17% onoga što je povučeno. Ja upozoravam namjerno ne želim prikriti taj podatak da je to parcijalni podatak, ali to je za sada situacija. Međutim ovo izvješće gotovo, gotovo ništa ne govori o drugim programima. O «ISPA-i» se govori da su potpisani memorandumi. Govori se iznos, ali se ne govori da sli su to sufinancirani iznosi ili nisu? Dakle dok se za «PHARE» govori da jesu sufinancirani ovdje se o tome ništa ne govori. Ja slučajno po iznosima znam da se ne radi o sufinanciranju, ali to mora biti naznačeno u ovome izvješću. U programu «SAPARD» za koji su provedeni natječaji ne govori se koja je dinamika natječaja. Ne govori se o tome da je u prvoj fazi natječaja prošlo samo 10% projekata. Od 51-ga, institucije koja se nadmetala samo je 5 programa i projekata prihvaćeno. Toga ovdje u ovom izvješću nema. Zar to nije relevantan podatak? Zašto je od ukupno 25 milijuna EUR-a dakle negdje oko 190 milijuna kuna zašto je odobreno samo 12 i pol milijuna kuna u prvoj fazi? To je važan podatak. To mora ovdje stajati. Pa nismo mi ovdje da bi od kolege Matušića, što ja naravno njemu ne zamjeram, doznali da je u fazi provođenje drugog natječaja pa da se sprema i treći. Pa to mora stajati u ovom izvješću. Pa ne može on ovdje u polemikama, može naravno ali to nije, to je njegovo pravo kao zastupnika ali pazi što ta informacija, taj podatak da je u fazi drugi natječaj i da se provodi i treći odnosno planira treći, možda četvrti, možda peti pa to mora stajati ovdje u ovom izvješću. Toga u ovom izvješću nema. I što je mana ovoga izvješća? Nema nijednoga osim ovih zadnjih projekata iz, čini mi se da je to «PHARE» program i to vrlo onako, to je «CARDS» 2003. godine nema ni jednog navedenog projekta. Zašto ovdje u ovom materijalu svi projekti koji su se u fazi ugovaranja, koji još nisu odobreni ili čak projekti koji su u fazi natjecanja za ugovaranje zašto ovdje ne bi bili navedeni? Nema nikakvog razloga. To će uzeti dvije, tri, četiri ili pet stranica više ali to je podatak koji je relevantan za svakoga zastupnika. Zastupnik želi znati koji su programi u fazi ugovaranja prije nego što su oni prošli, pobijedili na natječajima. Koji su to projekti da bi se moglo pratiti što je zapravo posljedica toga procesa. Ni jednoga projekta osim ovih CARDS-a 2003. godine. Ni CARDS 2004., ni PHARE 2005. nema u ovome izvješću. Prema tome, to izvješće nije cjelovito izvješće i zato to izvješće nije dobro. A o nekim drugim programima izvan ovoga spektra ova četiri programa, dakle PHARE, CARDS, ISPA i SAPARD nema ni govora. Ovdje se u izvješću ne spominje uopće program IPA. Tek u onom izvješću o interpelaciji se govori da Vlada poduzima neke mjere da se program IPA koji je sad jedini program u 2007. godini. Nestaju i PHARE i SAPARD, odavno prije je nestao i ISPA svi se pretvaraju u program IPA. U izvješću nemate ni jedne riječi o programu IPA. Trebalo bi reći koje mjere Vlada Republike Hrvatske poduzima da bi ona tijela koja su do sada bila aktivna u provođenju ovih triju ili četiriju programa čini da bi se proveo program IPA. To takvo izvješće mora biti da bi ga zastupnici Sabora Republike Hrvatske naravno hrvatski mediji i hrvatska javnost razumjeli. A da ne govorim o ostalim programima i ostalim fondovima koji također moraju stajati u ovom izvješću, ne samo ova četiri, odnosno sada u 2007. godini samo jedan jedini program. Ovdje se ni riječju govori o programu Marco Polo. To je program za povećanje prometnih kapaciteta zemalja pristupnica. Šesti okvirni program za znanost. I za jedan i za drugi Republika Hrvatska plaća članarine. U kojoj mjeri se dakle sredstva iz tih fondova povlače. Kod tih fondova je problematično i to, odnosno problematično, dodatna poteškoća je to što za neke od njih morate imati suradnju sa ostalim zemljama To onda još otežava, komplicira povlačenje sredstva. Ni taj program dakle, šesti okvirni program za znanost se ovdje uopće ne spominje kao da ne postoji, kao što se ne spominje vrlo važan program prekogranične suradnje na vanjskim i unutarnjim granicama Europske unije, a to je program INTEREG 3. Ni u jednom od tih programa u ovom izvješću nemate ni jedne jedine riječi. Prema tome, zato smatram da ovo izvješće je naravno prvi korak. Ali već kao prvi korak ovdje bi mogao biti dobar. Klub zastupnika HNS-a ovo izvješće može primiti na znanje. Ali ponavljam, ova izvješća trebaju biti cjelovitija. U njima se mora izvješćivati o svim elementima svih programa i ono što je vrlo važno vi bi nakon trećega izvješća to bi značilo negdje za godinu dana već bi trebali imati konačnu formu izvješća koja se više neće mijenjati da bi se ta izvješća mogla uspoređivati, da bi se temeljem tih usporedbi moglo vidjeti tko je odgovoran za to što se neki dio programa nije primijenio nije primijenio i da bi zastupnici javnost u tom smislu mogli postaviti pitanje odgovornosti ako neki dio programa nije ostvaren u nekakvom iznosu koji smatramo da bi bio zadovoljavajući. Ponavljam još jedanput. Radi se o vrlo važnom procesu. Radi se o vrlo kompliciranom procesu i zato je važno da izvješćivanje Hrvatskoga sabora o tome bude kvalitetno jer će sigurno ako kvalitetna izvješća budu stizala na naše klupe i realizacija tih programa biti bolja.

korigirao pa je rekao zapravo ono što je činjenica. Na početku je rekao da je SAPARD program da je iskorišteno samo 5% sredstava. Govorio je o 12 milijuna kuna, dakle to je tek prva faza u natječajima koji slijede. Trenutno je raspisan, dakle traje, sada već traje druga faza natječaja koja traje tri do četiri mjeseca tako je i onda će uslijediti još jedna i tek ćemo imati završenu prvu fazu, dakle tu natječajnu i ugovaranja tek sredinom 2008. godine. Dakle, kada govorimo o SAPARD-u on itekako egzistira, nije samo da IPA egzistira u 2007. godini, nego egzistiraju i svi programi. Pa egzistira i program CARDS 2003. Za njega su tek ugovorene u srpnju 2006. godine su napravljeni ugovori. Dakle, tek je završen proces ugovaranja, a realizacija CARDS-a je do 31. prosinca 2009. godine. Dakle, itekako ćemo razgovarati još i o CARDS-u, i o PHARE-u i o svim ovim programima ISP-i itd. ISPA 59 milijuna eura. Dakle, ta sredstva još se nisu počela stvarno koristiti. Tek smo u početnoj prvoj fazi. Ja se slažem da informacije mogu biti još bolje pripremljenije itd. To je doista pitanje metodologije, ali itekako ćemo biti obavještavani o svim procesima koji nas tek očekuju. U ime Kluba HSS-a poštovani kolega Ledinski. Izvolite kolega. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Evo, dozvolite nekoliko riječi u ime Kluba HSS-a o ovom izvješću o kojem praktički danas govorimo cijeli dan. Pa evo, ja bih počeo najprije sa jednom konstatacijom i saznanjem koje sam imao tijekom proteklih godina kada sam bio prvi put u Republici Irskoj. Šumovitost te države je bila nekakvih 2% prije korištenja sredstava Europske unije iz raznih fondova. Nakon nekoliko godina, neću reći sad točno koliko, ali jedan kraći broj godina ta šumovitost, te države je došla na 11% i dalje se radi na tome. Znači, oni su za to jedno kratko vrijeme uspjeli povući jedan veliki dio sredstava iz Europske unije i na taj način popraviti šumovitost i doći prema onim željenim ciljevima od nekakvih 15% koliko bi svaka država trebala minimalno imati da bi zadovoljila one odrednice iz Kyoto protokola o kojem ćemo malo kasnije govoriti. Iz tih primjera je vidljivo da sredstava u Europskoj uniji ima dosta i da ih treba znati povući i znati iskoristiti i upravo taj primjer bi nam trebao biti motiv i nama da pokušamo iz sredstava koje nam se nude da imamo veliko ostvarenje, da to ostvarenje nije u malom postotku i da na taj način oformimo naše timove da ne kasnimo sa razno raznim dijelovima, da ne mijenjamo često ljude nego da oni ljudi koji krenu da stvarno ostanu na tim poslovima da ih možemo onda pitati za odgovornost zašto nešto nisu ili jesu napravili, a pohvaliti ako treba. Upravo taj primjer Irske, a često puta se vodimo za primjerom Irske u mnogim drugim segmentima bi nam trebao biti poticaj da krenemo prema ostvarenju i naših ciljeva u ovom korištenju predpristupnih fondova Europske unije. Ovo je prvo izvješće takove prirode koje je došlo na osnovu zaključka i dobro je da smo ga dobili. Mislim, ja bih volio da smo ga možda dobili prije nego što je išla ova Interpelacija. Na taj način bi možda onda vidjeli da ipak određene službe to vode brigu o tome i da rade, nas izvještavaju o tome što i kako treba. No, jasno da prije početka korištenja svih tih fondova treba ispuniti određene preduvjete. Ti preduvjeti su dosta komplicirani. I na svim prezentacijama na kojima sam ja imao prilike biti uvijek su nas upozoravali iz Europe da se pripremimo za te uvjete, da oformimo ekipe, agencije, nadzor, sve ostalo što je potrebno. Bojim se da to nismo dovoljno pažljivo svi zajedno slušali. I zato nam se čini mi se ipak dešava da u nekim stvarima kasnimo. A to ću i kasnije reći što mislim da su mogli bolje i kvalitetnije raditi. I ta kašnjenja znate nisu dobra. Jer ako kažemo da o nekome iz nekoga programa da smo povukli 5%, a on se neće koristiti 20 godina, znate, nego će se koristiti jedan kraći dio. Ako smo u prvoj godini povukli 5% onda je teško uloviti tempo ako ga koristimo svega dvije ili tri godine, takav program. Praktički ja bih rekao i nemoguće, Istovremeno bilo je nekoliko mjera o kojima sam maloprije replicirao kolege za, kad je bila Interpelacija, bila je mjera koje smo mogli ostaviti, koje nismo trebali iz prve godine micati i gdje bi povukli dio sredstava. Gdje bi recimo sa mjerom za korištenje obnovljivih izvora energije koja je bila u SAPARD programu potaknuli mnoge sredine, male sredine recimo u šumovitim predjelima države, Gorskom Kotaru gdje već ima programa, npr. razne općine tamo, ne znam od Grada Čabra koji ima programe, od Općine Mrkopalj koja ima programe, gdje bi te programe oni sigurno iskoristili, znate. Jer kad date priliku našim načelnicima općina i općinama oni grizu za te novce, znate. Jer to su sredstva koja su praktički 50% se vrati natrag. te mjere nismo smjeli izbacivati iz programa. Sjećam se i vremena kada se je počelo govoriti o SAPARD programu, negdje gdje sam se osobno trudio da neke od tih mjera uđu u taj program. Jer sam shvatio da je potrebno posebno znači, dio poljoprivrede i ruralnog razvoja. sva sredstva koja imate u ruralnom razvoju možete iz svojih proračunskih sredstava stavljati koliko god hoćete za te programe, to vam nitko iz Europe neće prigovarati na to. To je dozvoljeno, dapače, potrebito što više sredstava ulagati u takve programe. E sada, ako mi u nekom tom dijelu malo kasnimo ili napravimo krivi potez onda je to poslije teško ispraviti. I zato je moja dobra namjena sugestija da stvarno pokušamo ciljano ići, da pokušamo odrediti nosioce, provoditelje tih mjera i oslonimo se maksimalno koliko možemo na lokalnu samoupravu i dajmo njoj priliku, isto kao i za onu drugu mjeru koja je isto tako izbačena iz SAPARD-a za izgradnju protupožarnih cesta, ne protupožarnih nego običnih cesta na područjima od naših lokalnih samouprava. Tijekom proteklog vremena imao sam priliku dok sam bio u "Hrvatskim šumama" koristiti jedan kredit Svjetske banke koji je bio vezan za određene namjene, znači vezano najvećim dijelom uz protupožarnu preventivu. I mogu vam reći da sam primijetio kroz korištenje tih sredstava da naši prijatelji iz Europske unije su vrlo skloni kad nama treba odobriti određene programe gdje će oni prodavati da tako kažem svoju pamet consult usluge. Tu nema problema. Vrlo brzo vi možete dobiti iz bilo kojeg programa da vas se dio sredstava da za takove namjene. I naravno da rade njihovi stručnjaci, jel, u tom dijelu. To, jer mi praktički u nekim segmentima ni nemamo dio ljudi koji bi to mogli raditi. I tu su oni vrlo brzi, vrlo vješti. Oni znaju to iskoristiti. I mi čak i dobijemo i kvalitetne programe. No s druge strane onda je pitanje da li mi te sve programe provedemo. Ja recimo mogu navesti jedan primjer gdje smo jedan program koji je znači bio u Svjetskoj banci, vezano na restrukturiranje hrvatskih šuma, donesen, usvojen na Vladi. Nakon određenog vremena i počeo se provoditi došla je druga Vlada koja ga više ne provodi, a nije ni donijela odluku da taj program ne važi, znate. Ali odobren je od strane Svjetske banke, prošao sve procedure. To nisu dobri primjeri. Sutra će nas netko pitati zašto niste nastavili taj program koji je odobren kao takav, znate. A niste donijeli čak ni odluku da on ne važi ili da ga mijenjati, jel, on se može i mijenjati, određene segmente nakon nekog vremena, dapače. A i u konačnici kad program završi u zadnjoj fazi trebalo je donesti odluku o nekim dijelovima koja bi mogla se reći da je političke prirode. Znači nakon 5 godina sad bi ga mogli već pri kraju donositi ciljanu politički odluku gdje ćemo i kako odrediti određene stvari. Prema tome u tom dijelu iz tih stranih sredstava je moguće izvući kažem dio novaca za takove dijelove. Ali nama čini mi se više trebaju određena sredstva za rekao bih ajde tekuću, svakodnevnu potrebu. Znači za gradnje određenih objekata i dobro je da smo dio sredstava na vodoprivredi iskoristili bez obzira, ne ulazim u to sad da li su baš svi ti gradovi iz jedne opcije političke ili nisu. Ja cijenim da je to opće korisno. Danas je na vlasti u lokalnoj samoupravu jedna opcija, sutra će biti druga. Taj projekat koji se je napravio za jedne opcije nastavit će druga. I tu ne treba gledati možda na takav način. Ali u svakom slučaju ti programi sigurno da će biti korisni za taj dio lokalne samouprave. I zbog toga i kao takov treba ih prihvatiti. znači tu, tu bih se složio da postoje znači jedan veći dio tih dobrih projekata i da oni kao takovi mogu i egzistirati. Govorio sam oko toga dijela da brzina povlačenja tih sredstava je za nas sigurno bitna. Ako mi te projekte koje imamo, a imamo ih relativno malo ne uspijemo u kratkom vremenu preko naših agencija pripremiti ostale projekte koji će nam trebati, onda ćemo doći u poziciju da ne iskoristimo taj dio sredstava koje možemo dobiti. I onda nećemo ispuniti sve one stvari koje smo željeli i u cilju koje smo trebali ostvariti sa određenim programima. Pa bih naveo primjer da, ovdje imamo navedena imena odgovornih osoba za određene programe. I ovdje se vidi da smo često puta mijenjali te odgovorne osobe, jer su otišle na neka druga mjesta. I na taj način nema kontinuiteta. Mislim da tu bi bilo dobro da imamo uhodane ekipe koje će raditi barem, imati ciljano barem jedan mandata raditi na određenom projektu kad dobiju priliku da rade. A isto tako i od ovih, neki od tih ljudi koji su bili došli na ta čelna mjesta, pitanje je koliko su prije toga bili spremni i educirani da mogu provoditi te programe, koliko poznaju strani jezik da mogu uopće sa stranim partnerima razgovarati. A čujte kada idete razgovarati sa određenim svojim prevoditeljem onda je pitanje da li dobijete određeni cilj koji bi trebao biti. Isto tako kada gledate ovdje i u izvješću navedeno da vezano uz nepravilnosti koje se mogu javiti, da je poduzeto jako puno aktivnosti. U ovim fondovima i programima koji dolaze iz Europe mora biti jako pažljivo, ne smijemo si dozvoliti da napravimo propuste i da onda poslije zbog toga smo pod lupom zbog nekakvih propusta koje je netko od nas počinio. I tu je moja sugestija da stvarno se strogo kontrolira pogotovo one jedinice koje su zadužene za nadzor, tako da možemo biti mirni kada dođu određene kontrole za izvršenje određenih radova. Ja moram reći da evo kada sam imao, kada sam radio na tom projektu kredita Svjetske banke kada je došla kontrola na izvršenje protupožarnih cesta u priobalju, evo to kolega bivši župan zna, da smo imali na dijelovima jako dobra izvršenja, a da smo imali nekoliko izvođača koji su zakazali te smo morali eliminirati, oni više nisu mogli raditi na tim projektima. Isto tako i na određenim pošumljavanjima koja su bila. Zato je kontrola uvijek potrebita i kada imate dio sredstava onda ih morate pravilno iskoristiti. Ne smije se dozvoliti nikakav propust. Mislim da su tu iz Europske pritisci na nas i najveće kontrole da sami vidimo što je i kako ćemo raditi. Evo iako smo kažem danas dosta o tome govorili, ja sam pokušao upravo i na ovom primjeru iz Irske i evo nekoliko mojih iskustava koja sam imao tijekom rada i sa Svjetskom bankom da ukažem na sve to. Još jednom bih pozvao na kraju ove rasprave naše ljude koji rade u agencijama, fondovima, koji provode te programe, da se stvarno dadu maksimalno truda da što više i što brže povučemo dio tih sredstava, veći dio tih sredstava, a poučeni iskustvima izvana vidljivo je barem ovaj dio istočne Europske koji je ušao kasnije u Europsku uniju da nije povukao velike postotke, da su to mali postoci. Ne znam na SAPARD-u mislim da sam vidio neke zemlje 7, 10%, tako da nam ta sredstva jednostavno ne propadnu. I na kraju bih rekao da klub HSS-a prima evo ovo izvješće na znanje, a vjerujem da će iduće biti kvalitetnije i bolje, da ćemo se moći pohvaliti sa boljim rezultatima u provođenju predpristupnih programa. Hvala. Hvala lijepa kolega. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi na redu je Zubović. Nema ga. Gubi pravo govora o ovoj temi. Na redu je poštovani kolega Tomić. Izvolite kolega.

i to izvješće zajedno sa odgovorom Vlade Republike Hrvatske na interpelaciju 21 zastupnika zaista pruža jednu dobru sliku da ova država zaista je osposobljena za početak korištenja EU fondova a to je najteži za sve zemlje bilo, a kod nas je to ipak odrađeno u rekordnom roku od 2005. pa do 2006. Uspostavili smo sve potrebite institucije, definirali pravila i procedure rada u skladu s regulativom EU, a revizori Europske komisije ocijenili su sustav iznimno kvalitetnim i nisu imali ni jedan negativni nalaz koji bi blokirao davanje akreditacije, a time i početak rada sustava. Akreditacija službeno je objavljena 15. veljače i Hrvatska je time dokazala da je moderna zemlja koja zna i može primijeniti najzahtjevnija pravila detaljno organiziranih i strogo kontroliranih financijskih sustava. i rekordna iskorištenost decentraliziranih sredstava CARDS-a 2003. Ugovoreno je 97,7% od dodijeljenih sredstava. I ono što je kolega Radoš rekao, iskustva iz ostalih zemalja znači da ovo koji su imali negdje maksimalno 70% ovo je na neki način najbolji pokazatelj da će Hrvatska uspješno sa svojom administracijom koristiti ove predpristupne fondove fondove Europske unije. Isto tako rokovi za ugovaranje ja smatram da ovo izvješće je u pravi trenutak, izvješće je u svakom slučaju u redu jer se radi o znači 1. srpanj 2006. do 31.12.2006. kada su se aktivnosti jednostrano mogle odvijati, a za ostale CARDS 2004., 2005., PHARE 2006., ISPA-u i SAPARD sigurno da po završetku ugovaranja tih poslova ćemo zaista dobivati i izvješća onako kako je i Sabor zadužio Vladu Republike Hrvatske. Ja bih ovdje pošto se prvi natječaj za SAPARD program odvijao i danas je mnogo riječi bilo o tom programu i koji je zaista bitan za našu poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvitak nekoliko riječi rekao. Naša administracija koju smo vidjeli da je 530 ljudi, zaista je SAPARD program donijela u rekordnom roku, 17 mjeseci, svjesni činjenice da jednostavno ne možemo samo po svojim zakonima postupati nego po pravilima Europske unije. Da je donošenje plana za poljoprivredu i ruralni razvitak donijeli u 7 mjeseci, a zaključivali višegodišnji Sporazum o financiranju s Europskom komisijom za mjesec dana. Svim ostalim zemljama trebalo je više vremena, pa na neki način možda je to i dokaz da je Republika Hrvatska, da je naša administracija koristila iskustva i pomoći ostalih zemalja koje su već ušle u Europsku uniju i koje imaju zaista iskustva s tim programom. Prvi natječaj objavljen 26.7.2006. do 31.10. bilo je 51 prijava i točno je pet projekata, odobreni iznos je 12,5 milijuna kuna ili 1,7 eura to je negdje 8,6. Sigurno da je to malo, međutim i na prvim natječajima i ostale zemlje su imale problema. Međutim mene raduje ovo što se dešava poslije prvog natječaja u SAPARD-u, da je agencija pripremila određene izmjene i dobila je od Europske komisije odobrenje drugog natječaja s tim promjenama što će reći da zaista u pregovorima u pripremama za korištenje SAPARD programa zaista vodimo brigu i o našem zakonodavstvu. Evo najvažnije potrebne promjene u odnosu na prvi krug, udio države i lokalne vlasti ili tvrtki u vlasništvu države zajedno ili pojedinačno u ukupnom vlasništvu tvrtke podnositelja do 25%. Na prvom natječaju je bio nula, a time je omogućeno i većem broju poslovnih subjekata da se prijavi na SAPARD program, jer do sada su se mogli javljati samo subjekti u 100%-tnom privatnom vlasništvu. S druge strane tablice poslovnih planova koji su sastavni dio prijave prilagođeni su službenim i financijskim izvješćima Republike Hrvatske, a time se zaista pojednostavljuje i njihovo ispunjavanje. Izrađene su nove tablice za financijski i ekonomski tijek koji se odnosi isključivo na projekt, omogućuju praćenje projekta kroz njegov vijek trajanja. smanjene su granične vrijednosti financijskih pokazatelja za procjenu klijenata, o tome je danas bila riječ, međutim radi ovih pokazatelja nije 90% odbijeno, 19 zahtjeva je odbijeno na temelju ovih pokazatelja, znači ubrzane likvidnosti koja je smanjena, povrat na ukupnu imovinu i operativna profitna marža više nije pokazatelj presudan za procjenu klijenata. Interna stopa rentabilnosti prati se za vrijeme projekta, do sada je to bilo tijekom 5 godina i smanjen je broj potrebne dokumentacije koja se prilaže kod podnošenja prijave. Sada više u toj fazi podnošenja prijava ne treba dostaviti kopiju kartona deponiranih potpisa, studiju utjecaj na okoliš, popis dugotrajne imovine, ugovor o zakupu ili koncesije zemljišta, proširen je popis prihvatljive dokumentacije kojom podnositelj prijave potvrđuje da zadovoljava određene kriterije za dodjelu SAPHARD sredstava, npr. prihvaća se ugovor o zbrinjavanju …/Govornik se ne razumije./… na druge načine, obavezujuće ili neobavezujuće pismo namjere banke o kreditiranju, a s tim smo omogućili da se krediti HBOR-a mogu koristiti prilikom korištenja SAPHARD sredstava. Na taj način bitno je olakšan pristup financijskim sredstvima potrebnim za provođenje projekta i dokumenti kojima se dokazuje pravo gradnje, znači ne treba isključivo jedan kroz jedan, nego i pravo gradnje tako da kandidati mogu sudjelovati na programu SAPHARD-a. Sigurno da ovaj natječaj koji je sad objavljen 28. ožujka, 4 mjeseca sigurno da će i pored ovih promjena, znači ne samo 100% privatnici, a vjerujem kroz onaj program od 5., 6. mjeseca edukacije pa otvaranje natječaja do 31.10., maltene sve te prijave, njih 51 su u zadnji minut dolazile radi opsežne dokumentacije. Mislim da je to jedno veliko iskustvo za provedbu ovog drugog natječaja i sad od ovih jedan 7 milijona do tih 25 milijona ili do 31. ili 31. ili do 1. kolovoza 2008. godine Hrvatska zaista ima šansu, sigurno da imamo subjekata u Republici Hrvatskoj da iskoristimo ta 33 milijuna kuna što nosi SAPHARD program, a kasnije, 33 milijuna eura koji nosi SAPHARD program, a kasnije sigurno i u svim ostalim programima Europske unije pa i sada što se spominju ovi novi programi, a koji će biti sigurno tema izvješća narednih perioda. Evo ovo izvješće i ovaj odgovor mislim da i ovo što je državni tajnik rekao za taj period od 1.7. do 31.12. prošle godine da smo povlačili, tražili smo 53 milijuna predujmova od predpristupnih fondova da smo povukli 51%, mislim da ova administracija zaista uz sve muke u uspostavi agencije već je zrela da može koristiti sve programe predpristupnih fondova, pa i ovo što je za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2007. do 2010. godine osigurano 589, 590 milijona mislim da u tom periodu zaista će Republika Hrvatska biti spremna uredno to iskoristiti u prilagodbi, a isto tako u razvoju pojedinih grana u u Republici Hrvatskoj. Evo još jedanput svaka podrška izvješću o korištenju predpristupnih fondova. Hvala lijepo potpredsjedniče. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala vama poštovani kolega. Na redu je poštovani kolega Matušić. Izvolite kolega. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. prije svega mislim da je nezaobilazni dio rasprave o korištenju predpristupnih fondova, on se odnosi isključivo na pripremu institucije, zapravo njihovo osposobljavanje za provedbu i korištenje predpristupnih fondova Do sada smo u raspravi mogli čuti puno toga i bilo je puno riječi o tome koje su nam pretpostavke važne prije povlačenja sredstava i korištenja programa. Dakle, mi još nismo u fazi korištenja sredstava, još nismo povukli sva ta sredstva jer ih jednostavno nismo mogli povući. Dakle, trebali smo izgraditi sustav, osnovati institucije, zaposliti prije svega kvalificirane djelatnike, …/Govornik se ne i nešto djelatnika došli na 513 zaposlenih, da smo imenovali odgovorne osobe, da smo razvili procedure rada, ali te procedure su prije svega usklađene sa procedurama koje smo dobili do Europske Komisije. Dakle, nismo mi kreatori određenih procedura vezanih u ovom procesu, nego je kreator toga Europska unija, odnosno Europska Komisija. Sasvim je sigurno da je u ovom poslu Vlada dala veliki prioritet, da su na ovom poslu angažirane osobe koje su u rekordnom roku svladali i kvalitetno primijenili zahtjeve, regulative Uz navedeno kad se, kada su sve pripreme završene započele ocjenjivanje, odnosno revizija uspostavljenog sustava od strane nezavisnih vanjskih revizora. Revizija je posao koji se sasvim sigurno ne može obaviti na brzinu i konkretna revizija je trajala 2 mjeseca. Pozitivna ocjena nezavisnih revizora obvezni je dio paketa koji se šalje Komisiji, Europskoj Komisiji u zahtjev za akreditacijom sustava. Zahtjev za akreditacijom sustava, odnosno dozvolom za rad s europskim novcem za programe i ISPA upućeni Europskoj Komisiji u srpnju 2005. godine, a za SAPHARD u ožujku 2006. Ovi datumi su jako važni, a to ćemo čuti naknadno i zašto. Nakon toga reviziju čitavog sustava obavili su revizori Europske Komisije čija je pozitivna ocjena bila ključna za Europsku Komisiju u donošenju odluke o akreditaciji, odnosno u prijenos ovlasti i za to je trebalo vremena. Za prijenos ovlasti je trebalo dakle da Europska Komisija i njeni revizori, za njih je trebalo konkretno, dakle ako smo u srpnju 2005. godine podnijeli zahtjev za akreditacijom od njih smo dobili pozitivan odgovor 13. veljače 2006. godine. Dakle, srpnja do veljače 2006. godine. Treba nekih 7 mjeseci, 8 mjeseci je trebalo dok je Europska Komisija odgovori na zahtjev Hrvatske za akreditacijom cijelog sustava. To dovoljno govori za sebe koliko je proces koji je zapravo samo temeljna priprema Republike Hrvatske da može ovladati tim sredstvima, odnosno da može raspolagati s njima na decentralizirani način, jer je do sada to bio centralizirani način jer je Europska Komisija bila ta koja je zaključivala ugovore. Od ovog trenutka, dakle od trenutka od kad je Europska Komisija dala pozitivan odgovor, a to je tek veljača 2006. godine za program PHARE i CARDS, od tada su hrvatske državne institucije te koje ugovaraju sa korisnicima, sa onima koji su aplicirali za projekte, ugovara dakle sve detalje tih projekata. Također za ovlasti upravljanja u SAPARD SAPARD sredstvima, dakle SAPARD sredstvima Europska komisija je donijela odluku 29. rujna, skoro u listopadu 2006. godine, a aplicirali smo za sredstva u ožujku. Dakle, i tu je proteklo 7 mjeseci koliko je trebalo Europskoj komisiji da zapravo napravi uvid odnosno reviziju u sve ono što je Hrvatska napravila u procesu akreditacije. Jasno je vidljivo da su 2005., 2006. godina, iz ovog izvješća je jasno vidljivo da su to bile godine priprema za akreditaciju sustava i vrijeme akreditiranja, pa prema tome do korištenja sredstava u tom razdoblju nije ni teoretski bilo moguće doći. Dakle, nije se ni teoretski moglo ostvariti ono o čemu smo govorili tijekom jutrošnje rasprave, a to je da je realizacije odnosno do povlačenja i korištenja tih sredstava. A u konačnici u ovom Domu, u Hrvatskom saboru smo imali i Zakone o potvrđivanju financijskih sporazuma i za PHARE i za ISPA i za SAPARD. I kroz te zakone smo bili informirani o tome što se događa oko predpristupnih fondova. Jasno je rečeno da se tek po potpisivanju financijskih sporazuma i njihovu stupanju na snagu može krenuti s procedurom nabave. Dakle, u Saboru smo ih potvrđivali u svibnju i srpnju 2006. godine, te u siječnju i veljači 2007. godine. Dakle, tek u drugoj polovici 2006. godine moglo se krenuti sa prvim natječajima. A od natječaja do korištenja sredstava doista treba još proteći dosta mjeseci napornog rada. Natječajne procedure kao što smo mogli čuti po pravilima Europske unije traju najmanje 6 mjeseci. Dakle u pravilu to je znatno duži rok. Minimalni rok je 6 mjeseci. Isto tako treba ustvrditi sljedeće. Revizori Europske komisije koji su radili reviziju cijelog sustava po akreditiranje su procijenili provedbene sustave za programe PHARE i ISPA i nisu pronašli nikakve blokirajuće nalaze. Što to znači? To znači da je povjeravanjem svojih sredstava tijelima državne uprave Republike Hrvatske Europska komisija potvrdila kako je sustav koji bi uspostavila Vlada Republike Hrvatske i transparentan i kvalitetan i učinkovit i da nema blokirajućih nikakvih faktora niti elemenata. Ono što je također bilo rečeno u raspravi kako se ne zna koji su to projekti, kolega Radoš koji je upravo sad izašao, vidim da se vraća, pa ću ga zamolit evo, konkretno. Publikacije recimo za PHARE za 2005. koju ste mogli dobit i recimo putem Interneta u protekom razdoblju ili za PHARE za 2006. godinu, gdje je točno tiskano u kojim se programima radi, koliko je sredstava predviđeno za te programe. Dakle sve je jasno vidljivo i transparentno i možete naći podatke i na Internetu i možete ih pronaći u institucijama državnim koje su zadužene za provedbu I doista mi nije jasno da možete danas s ove govornice govoriti kako niste imali informacije, kako niste dobili informacije. Te informacije su dostupne svima. Da ne govorimo o predavanjima, seminarima o kojima je danas bilo riječ. Da ne govorimo o tom dijelu. Ili da ne govorimo o činjenici da je još evo, za PHARE 2005. godinu, da su dodatno odobrena sredstva zbog iznimne kvalitete projektnih prijedloga u iznosu od 7 milijuna eura. Pa ja vas pitam, koje su to institucije ako nisu ove iste, ako ne govorimo o istim ljudima koji su pripremali te iste programe i iste projekte? Pa tko je zaslužio da su se dobili dodatnih 7 milijuna eura, jer bilo je predviđeno 80 milijuna eura za te projekte, ali smo dobili još dodatnih 7. Zbog kvalitete tih istih prijedloga. Pa o čemu mi onda govorimo. Doista, danas cijeli dan govorimo neistinito je, netočno je itd. Imamo konkretne podatke o tome što se događa. Imate tiskano, imate brošure, imate sve što vam je potrebno i na Internetu. Dakle, upoznajte se sa tim informacijama. Ja se slažem da možda ne postoji dovoljno brz protok informacija. Mislim da svi trebamo učiniti da bismo ove informacije koje se nalaze i na Internetu, koje se plasiraju i putem predavanja, putem raznih seminara itd., da se nađu što više u medijima. Da zainteresiramo medije. I da mi kao stranke, mi smo svi odgovorni u ovom procesu. I približavanja Europskoj uniji jednako kao što smo odgovorni u ovom procesu da se sredstva što je više moguće povuče. Dajmo i kroz naše aktivnosti zastupničke ne obmanjivanjem javnosti kao što smo danas mogli slušat u ovoj sabornici, gdje se doista neistinito govorilo o činjenicama. Evo, napravimo sve kako bismo doista olakšali povlačenje ovih sredstava. Govorimo o SAPARD-u kao da je završio. Kao da je proces vezan uz fond završen. A natječaji još traju. Natječaji su trenutno u tijeku. Sadašnji natječaj traje još par mjeseci i onaj koji sljedi će tek usljediti za nekoliko mjeseci. Dakle, dajmo konkretne i točne informacije. Nemojmo obmanjivati javnost. SAPARD-u ima 25 milijuna eura, predviđeno je 25 milijuna. Do sada je kroz razne projekte točno je rečeno, predviđeno je da će se iskoristiti nekih 12 milijuna kuna što je doista malo, ali tek sada sljedi daljnja faza kroz natječaje i mogućnost i mogućnost korištenja tih sredstava. Dakle, napravimo sve kako bismo povukli ta sva sredstva ali to ne ovisi samo dakle o ovim institucijama koje su odlično pripremljene. To ne govori zastupnik HDZ-a nego to govori Europska komisija koja je taj nalaz, takav nalaz, revizijski nalaz vezano uz hrvatske institucije i uz provjeravanje sredstava iz programa dala hrvatskoj državi. To govori Europska komisija. To ne moraju konstantno ponavljati HDZ-ovi zastupnici da bi to vama ušlo u uši da je to istina. To su činjenice. Zahvaljujem. (HNS)** Krivi je navod kolege Matušića da sam ja rekao da ti podaci nisu nigdje dostupni. To ja nisam tvrdio. Ja sam samo rekao da bi u izvješću koje je podnešeno Hrvatskom saboru, ti podaci o programima koji su odobreni ali i programima koji su u natječaju trebali biti sadržaj toga izvješća. To sam ja rekao. Zašto se ovi podaci koji su ovdje navedeni, to je propagandni materijal. Propagandni materijal i izvješće Hrvatskom saboru su dvije različite stvari. Ovi projekti koji su odobreni u PHARE-u 2005./2006. trebali su biti sadržani u izvješću. Ali ja sam govorio da izvješće treba još sadržavati neke druge stvari, uključiti i projekte koji su u fazi natjecanja a još nisu odobreni.

a posebno saborskih zastupnika tako dobro i kvalitetno u zadnje dvije godine, onda danas ujutro ne bismo imali interpelaciju ovdje na sjednici nažalost euro skepticizam među našim građanima upravo nam govori o tome da su informacije koje Vlada pruža ka građanima preslabe i preloše i manjkave. Dakle, građani nažalost ne znaju sve ovo o čemu vi zborite danas popodne kao što je i nedopustivo da se saborski zastupnici informiraju na internetskim stranicama. Mislim, traženjem izvješća o tome što je planirano i što je izvršeno i što smo rekli da će se zaključkom svakih šest mjeseci dostaviti u ovaj dom,

Ja ne vidim razloga zašto se saborski zastupnici ne bi informirali i na internetskim stranicama. Doista nikakav razlog ne postoji. Prema tome, osim ovih redovnih informacija koje ćemo mi dobivati. Mi smo rekli, naš je stav da je ovo izvješće došlo pravovremeno upravo iz razloga koje sam spominjao jer je tek u srpnju 2006. godine stvoren preduvjet da bi se izvješće moglo podnijeti Hrvatskom saboru. Dakle, od srpnja 2006. do kraja 2006. je tek prvo izvještajno razdoblje. To je naš stav, bez obzira na to što vi klimate glavom i ono je pravovremeno. Uostalom, podaci koji su izneseni u ovom izvješću dovoljno govore da je to ispravan stav jer nismo govorili i sada, evo i danas mi se stalno pokušavamo prepucavati da tako kažem oko činjenica da je iz SAPARD-a navodno povučeno samo 5% sredstava. A do kada? do kada? Ali to je tek prva faza. Postoje još dvije faze u kojima će biti moguće povući sva ta sredstva. Prema tome. …/Upadica se ne čuje./… Nije to plan i program, to je zacrtana procedura. to je zacrtana procedura. Prema tome, postoji još natječaj. Dakle, natječaj je u tijeku, postoje drugi koji će uslijediti jer ti natječaji, kroz te natječaje će se valjda iskristalizirati oni programi koji će uspjeti povući ta sredstva koja su predviđena kroz SAPARD. a što se tiče informiranosti ja se slažem svi skupa trebamo napraviti više da do naših sugrađana dođe što više informacija, ali to ne ovisi samo o Vladi. to ne ovisi samo o Vladi. Vlada svoj posao radi vrlo korektno i odgovorno i daje što je moguće više informacija ali to ne ovisi samo o Vladi. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Poštovani zastupnik Kruno Peronja. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče. Upravo je Izvješće o korištenju predpristupnih programa pomoći Europske unije koje je datirano od vas 2. ožujka na jedan pregledan način vrlo visoko standardiziran. Konačno, možemo doista pratiti svaki detalj i svaku stavku u programima koji smo prihvatili od CARDS-a 2003., CARDS 2004., PHARE 2005., i svakako da je za istaknuti da je ovome poslu Vlada dala veliki prioritet i da su u ovom poslu angažirani ponajbolji ljudi koji su u rekordnom roku svladali i kvalitetno primijenili zahtjevne unije. Broj ljudi je do kraja 2006. godine u odnosu na 2004. godinu učetverostručen sa 120 na 513 koji rade u sustavu upravljanja predpristupnim programima pomoći. Ali još bih istaknuo da je upravo Vlada potaknula na najbolji mogući način kako jedinice lokalne i područne samouprave, kako na koji pristup oni moraju sudjelovati, osnivati institucije, izgrađivati sustav, zaposliti kvalificirane djelatnike, imenovati odgovorne osobe u regionalnim operativnim programima kako bi izrazila kroz standardizirani način ono što je potrebno i kako bi mogla dobiti mogućnost realizaciji svojih projekata. Uz navedeno kad su sve pripreme završene započele ocjenjivanje odnosno revizija uspostavljenog sustava od strane nezavisnih vanjskih revizora. Ovo je naročito važno jer je revizija posao koja se ne može obaviti na brzinu je stoga zato trebalo gotovo dva mjeseca pozitivna ocjena neovisnih revizora obvezni dio paketa koji se šalje komisiji uz zahtjev za akreditacijom sustava. Upravo je malo prije kolega bivši župan također istaknuo što to znači brza i efikasna revizija izgradnje protupožarnih putova po jadranskom priobalju i otocima. Nemilosrdna i neumitna. Onaj koji nije znao to odraditi više na tim projektima neće raditi niti će zaraditi sigurnu kunu i u doba kad nije ljetna sezona. Zahtjev za akreditacijom sustava, dozvolom za rad s europskim novcem za program PHARE i ISPA upućen je Europskoj komisiji u srpnju 2005. a SAPARD u ožujku 2006. Nakon toga reviziju čitavog sustava obavili su i revizori Europske komisije čija je pozitivna ocjena bila ključna za Europsku komisiju o donošenju odluke o akreditaciji odnosno prijenosu ovlasti. Naravno, Europska komisija je 7. veljače 2006. donijela odluku o prijenosu ovlasti, davanje dozvole za korištenje sredstava iz predpristupnih programa pomoći PHARE CARDS a 13. veljače 2006. za ISPA. Odluku o prijenosu i ovlasti upravljanja SAPARD sredstvima Europska komisija donijela je 29. rujna 2006. Upravo je na taj način dana potvrda kvalitete kvalitete uspostavljenog sustava a prije svega naporan rad i uložen trud Vlade i ovdje nazočnog državnog tajnika i svih državnih tijela koje je dovelo do izvrsnih rezultata. Ali još bih istaknuo da je time ohrabren i poticajan rad svih jedinica lokalne i područne samouprave bez čijeg sudjelovanja ipak ne možemo koristiti u konačnici i iskoristiti sredstva iz predpristupnih fondova. želim istaknuti nikad nije dosta dobre brzine iz razloga što se neki poslovi pogotovo poslovi programa vode i otpadne vode mogu raditi samo evo na otocima u određenom dijelu godine. Od lipnja do listopada oni se ne mogu raditi. Evo, posebno ističem i sav trenutni program za vode i otpadne vode na otoku Hvaru koji je upravo potvrda ispravnosti rada ovako kao što to Vlada radi i upravo su izvješća o korištenju predpristupnih programa pomoći Europske unije koristan način i ja vjerujem da će ne samo na ovaj dosadašnji način obavještavanja i standardiziranja, nego i daljnji napori upravo napravit u tome pravcu da se potaknu svi oni koji trebaju dati doprinos da se ovakvi programi realiziraju. I upravo ovdje na razvidan način je primjerice na stranici 12. kad kaže se o SAPARD agenciji "organigram" po prvi put se spominje, susrećemo sa ovakvim jednim opisom detaljnim što je to i na kakav način se radi, opis posla, životopisi djelatnika, strategija u vezi usavršavanja kadrova, procedure. Mi smo imali priliku i šansu poslati i naše mlade stručnjake Splitsko-Dalmatinske županije na izobrazbu baz diljem Europe, u Bruxelles na primjer, ali to bez ikakvih troškova jer smo našli načina da upravo na takav način koji govore o korištenju predpristupnih fondova omoguće tim mladim ljudima oni koji žele osposobljavanje da se na najbolji način osposobe. Neću ni govoriti brojne radionice, radne skupine. Ovdje nema takvih izvješća jer nisu potrebna u ovom programu i mislim da je upravo bio pogrešan put što su neke županije htjele i osnovale svoj ured u Bruxellesu jer kad pogledate da li su nešto s time poručili? Nula bodova i samo velike troškove u svom proračunu. Upravo ovaj put okvirni sustavi je najbolji put kako iskoristiti i sufinanciranje, dobiti novce jer to ne znači samo potrošiti tuđi novac nego i svoj korisno upotrijebiti i podijeliti odgovornost a na kraju samo čast i slavu pokupiti za sebe kad se okonča neki vodovod, kad se okonča neki sustav za otpadne vode ili centar za gospodarenje otpadom na primjer. To su velike stvari gdje želimo potaknuti rad hrvatske Vlade, našeg državnog tajnika ovdje nazočnog da upravo koristi i na ovaj način informira ovo visoko tijelo, Hrvatski sabor, kako bi mi preuzeli odgovornost kad se vratimo među svoje birače, prepričali ovo što se ovdje radi. ovaj, ovo izvješće treba prihvatiti u cijelosti i ohrabriti sve one koji rade na ovim programima da to rade i nadalje ovako uspješno i dobro kao do sada. Hvala. Poštovani zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Kolega Radoš je već iznio sve stavove našega Kluba glede ovog izvješća i ja to neću ponavljati želeći uštedjeti malo na vremenu međutim javio sam se da reagiram na nešto što smo čuli najprije od kolege Hebranga a sad je i kolega Matušić o tome govorio.A to je pravovremenost ovoga izvješća. Nemojmo to više ponavljati. Mislim da smo cijeli dan dovoljno jedni drugima rekli. Gledajte đak već ide kolegice i kolege u 6. razred osnovne škole. 6 godina. Sad smo organizirali prvi roditeljski sastanak. Da li je kriva škola, vi ili roditelji, mi? Nije važno. Ali sastanka nije bilo. Ovo je prvi puta da pokušavamo se dogovoriti kako raditi bolje. Zatim je kolega Hebrang rekao napraviti projekt je složeno. I da i ne. Nije složeno ako se radi o stručnim ljudima, ljudima koji su kompetentni, ali ako to ne rade stručni i kompetentni ljudi onda se stvari kompliciraju i onda projekti jasno je nisu «Bog zna kakvi» i onda i ocjene bivaju takve kakve jesu. Ja sam već bezbroj puta govorio da je i ove projekte i puno toga u ovoj zemlji trebalo raditi u koordinaciji sa drugim i razinama vlasti. Ponovo pitam kada je u pitanju regionalni razvoj, kada je u pitanju ruralni razvoj koliko su puta nadležni ministri sjeli sa županima, sa ljudima iz tamošnjih gospodarskih komora, iz tamošnjih obrtničkih komora čuli bi niz dobrih ideja. Da se to sustavno radilo i da se na papiru imalo sve to vjerojatno i sam posao pripreme ovih projekata bi išao glađe, bilo bi lakše, bilo bi kvalitetnije. Međutim nažalost takvih sastanaka, te sustavnosti, te koordinacije u nas nema dovoljno. Nema. Bez obzira što mi tvrdili i koliko se pokušavali opravdati. Evo recimo mene zanima ovdje se spominje strategija ruralnog razvitka RH. Tko je nju radio? Ovdje nemamo podataka. Državni tajnik nadam se da će mi odgovoriti. Ako ova država ima strategiju razvitka onda je trebalo samo iščupati onu komponentu koja se odnosi na ruralni razvitak, prevesti na engleski i posao je gotov. Zašto se onda hvaliti? To je onda rutina. Ali čini mi se da to nije rutina. Kolegica Čuhnil je lijepo govorila o područjima koja su potpuno izostavljena iz programa. Neću ponavljati. Samo zato što ponovo nije bilo kontakta, koordinacije, dogovora, volje da se čuje nekoga na terenu da se to onda i implementira u naše projekte. Ja ću se evo sad malo dotaknuti i samoga ovoga izvješća pa ćete vidjeti i još nekih stvari koje su mogle biti i trebale biti kvalitetnije nama obrazložene. I mi smo vrlo ozbiljno ovaj, ovo izvješće prošli u Klubu i evo svako od nas je preuzeo jedan dio obveza da nešto i kaže o tom izvješću. Najprije na stranici 14. gdje je «PHARE», na ovom trećem stupcu na nekoliko mjesta fale podaci vezani uz datum slanja zahtjeva. Nije mi jasno da se ne zna kad je zahtjev poslan. Da nešto drugo nedostaje u materijalu razumio bi. Ali baš takav podatak nije mi jasno da može nedostajati. Zatim vezano uz «PHARE Cro Slovenija», ovo je vjerojatno Mađarska jel' tako i «Cro Hrvatska Italija» dva puta se iznosi da su tražena sredstva ali da sredstva nisu dobivena. Vjerojatno se radi o odbijenim projektima pa bi bilo dobro da čujemo i zašto zašto su ti projekti odbijeni? Da ne napravimo iste greške ako se to odnosi na neke projekte iz moje regije, ja bih volio jasno upozoriti ljude da mogu i trebaju drugi put biti bolji. Zatim prilog 3. i tu ima nekoliko zanimljivosti. Najprije na 1. stranici «Darovnica za razvoj turizma», skoro milijun EUR-a. Ja bih jako volio znati jer dolazim iz turističke regije na što je Ministarstvo turizma utrošilo ta sredstva? Jel' to za razvitak zdravstvenog turizma, kulturnog turizma ili nekog trećeg oblika turizma? Zatim na stranici 4. jačanje sposobnosti za upravnu decentralizaciju. Negdje na sredini te stranice. 10 milijuna kuna otprilike. Milijun i 350 tisuća EUR-a. Korisnik Središnji državni ured za upravu. Ja bih jako volio znati malo više o tom projektu. Na što se ta sredstva troše? Zašto? Ja sam znanstvenik i moj cijeli znanstveni tim dobiva godišnje 120 tisuća kuna. Imamo natprosječne rezultate, veliki broj publikacija, veliki broj citata od znanstvenika iz cijeloga svijeta a ovaj iznos bi bio dovoljan mome timu da radi punih 80 godina. Pa me zanima u što su kolege u Ministarstvu ta sredstva utrošila? Možemo se čak vratiti u dvije stranice ranije. Pa imamo jednu darovnicu za osnivanje centra izvrsnosti. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je korisnik tih sredstava. Ta darovnica bi bila dostatna za moj znanstveni tim koji nije teorijski nego kupujemo skupocjene agencije, održavamo aparaturu i tako dalje za punih 150 godina rada. Dakle nemojmo potcijenjivati ta sredstva. To su enormna sredstva i mi imamo pravo tražiti da barem čujemo u što se ona troše. Zadnja stavka u tom 3. prilogu jeste procjena izvora sunčeve energije i energije vjetra. Korisnik Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. Ja osobno smatram da u ministarstvu ne postoji dovoljno kompetentnih ljudi da to rade. Oni vjerojatno će dati nekoj instituciji jel to Ruđeru, jel nekom drugom institutu koji se bavi energetikom da to odradi. Opet me zanima tko će to raditi, kada će to raditi, koji su rokovi, stvarni nositelji. Ovo je pro forma. I konačno treba reći kolegice i kolege kad sve ovo saberemo za jednu kalendarsku godinu onda dobivamo otprilike 10, 15% ukupno potrebnih sredstava za prilagođavanje državnih administracija europskim standardima, za rad u novim uvjetima, novoj, višoj kvaliteti. Trošimo otprilike 2 milijarde kuna godišnje. Prema tome, vidimo koliko još pored ovih velikih sredstava moramo sami dati enorman novac i zato mislim da imamo pravo kao opozicija postavljati pitanja kamo taj veliki novac odlazi i onaj iz Europe i onaj iz naših budžeta. To mi i naši građani imamo sigurno pravo znati. Dakle, velika odgovornost kolege leži na vama ali i na nama da pitamo i da tražimo kvalitetnije odgovore. Hvala

Slažem se sa kolegom Dorićem da dosta ovih pitanja koje je on postavio da zaslužuje odgovor. Jedno je pitanje je li ovo izvješće kad se tiče ovih detalja vezano uz realizaciju svih tih projekata kao što je recimo Centar izvrnosti itd. je li to prava adresa upravo nacionalni fond ili ne znam koje ministarstvo. Mislim da je prava adresa ipak Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa koje treba dati kompletnu informaciju vezano uz realizaciju tog projekta. Ali da trebamo znati što se dogodilo sa tim sredstvima i u što su ona konkretno utrošena to apsolutno imate podršku sasvim sigurno i svih nas. To nije sporno. Ono s čime se ne mogu složiti u vašem dijelu izlaganja ste spomenuli komunikaciju sa jedinicama lokalne samouprave, sa predstavnicima lokalne samouprave, županijama, gradovima, općinama itd. Naime, kada se govorilo o 300 predavanja u 2005. godini i o 450 predavanja u 2006. godini naravno ta predavanja se nastavljaju i u 2007. godini onda trebate znati da su ta predavanja bila za ciljane skupine među kojima su i jedinice lokalne samouprave. Dakle, predstavnici jedinica lokalne samouprave se redovito pozivaju na sva ta predavanja, na te seminare. Dakle, nisu to predavanja ex katedra u smislu nemogućnosti komuniciranja i nemogućnosti dobivanja svih informacija koje su potrebne i koje su vezane uz pretpristupne fondove. Upravo suprotno. Upravo na tim seminarima, na predavanjima se sve dvojbe, sve ono što je dvojbeno u tom procesu se može jednostavno otkloniti i reći na koji način najbolje pristupiti. Sama činjenica da je samo za SAPARD organizirano 350 različitih predavanja u jednoj godini ja mislim da dovoljno govori za sve, da je uložen ogroman napor i trud kako bi se konačnim korisnicima i svim onima koji su zainteresirani nisu samo jedinice lokalne samouprave u pitanju. Tu su u pitanju i mediji. Dakle, novinari. Tu su u pitanju nevladine organizacije. Tu su u pitanju i ono što ste vi spomenuli. To su gospodarske obrtničke komore. One su također redovito pozivane na sva ta predavanja, na sve te seminare koja su bila u organizaciji ministarstva ili fonda itd. Dakle, ne mogu se složiti s vama. Moguće da se oni nisu odazivali, ali sa strane Vlade, odnosno predstavnika Vlade, ovih institucija o kojima mi danas govorimo i čije izvješće imamo pred nama je napravljeno sve da bi se ti ljudi informirali. O tome Odgovor na repliku poštovani zastupnik Miljenko Dorić. **Dorić, Miljenko (HNS)** Kolega Matušiću, vi razgovarate o tehnici. To je uloga seminara. Kako pristupiti izradi projekta, a ja govorim o sadržaju. Župan, ministar, predsjednik Županijske gospodarske komore trebali su izbaciti sadržaj i nositelje. Dakle, to su dvije bitno različite stvari, a slažem se i drago mi je da se i vi slažete s tim da ima tu niz vrlo ozbiljnih stvari koje smo trebali danas čuti i zato mi je žao da nam sada državni tajnik mora pokušati pokriti sva ova područja što mislim da gledajući financijski možda. Ali strukovno ne. Prema tome, ovdje je trebalo biti barem troje, četvero ministara čiji su to projekti da uz nas jasno, detaljno prođu ovu materiju i moj je prijedlog da u buduće u biti oni i budu s nama i da u tom smislu zaista možemo ići do u tančine vezano uz pojedine projekte. Hvala gospodine predsjedniče. Evo štovani kolega Dorić je upravo nadovezujući na ovu vašu raspravu mislim da je ovdje i u izvješću piše da su resorna ministarstva i ostala tijela državne uprave osim što su odgovorna za pripremu sektorskih prijedloga i prijedloga projekata u procesu programiranja nadležna su i za tehničku provedbu programa pomoći a također su unutar njih uspostavljene i jedinice za provedbu projekata. To lijepo piše ovdje. Samo međutim nije se provelo znate sve to na vrijeme. Nije se provelo na adekvatni način i upravo česte promjene i ljudi koji su to provodili nisu dali rezultate znate. A onda vjerujem u jednom dijelu možda čak i nepoznavanje određenih problematika, jer meni nikako nije jasno kako se neke stvari koje su bile predviđene projektima izbačene van, a poslije smo i sad ih ponovo vraćamo nazad a nismo iskoristili dio sredstava. To govori o tome da očito nismo se držali ovoga izvještaja ovdje što piše jel i ja uvažavam da možda u tom dijelu ministri jasno nastoje provesti i sve to nisu oni toliko odgovorni, nego upravo ovi ljudi koji su, koji vode određene dijelove, koji su zaduženi za određene dijelove provođenje tih programa. A najbolji primjeri su već rečeni danas tijekom ove rasprave i u SAPARD-u i u ostalima. Prema tome, naš cilj mora biti staviti odgovorne ljude koji će znati to provesti i onda ćemo dobiti izvješće kako ovdje piše da su resorna tijela odgovorna i da su provela ono što je bilo potrebito da programi predpristupnih fondova budu iskorišteni maksimalno. A onda bi došli do onoga o čemu sam ja u raspravi govorio da se možemo ponositi da kao recimo jedna Irska koja je sa 2% pošumljenosti došla na 11% sve iz Europske unije. To nije nitko u Europi napravio osim Irske. Evo, hvala. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Miljenko Dorić. zapisane jasno ove obveze Vlade da smo imali ovu raspravu prije šest mjeseci ili prije 12 mjeseci sigurno da bi ranije korigirali jel tako ono što se trebalo korigirati i da bi bili uspješniji. Dakle, samo je to bio naš cilj, ništa drugo. I petminutna rasprava. U ime Kluba zastupnika HNS-a, poštovana zastupnica Alenka Košiša Čičin-Šain. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege. Možda samo za kraj današnje rasprave o prvoj i drugoj točci jer na neki način one su međusobno povezane, da možda pojasnimo stvari o kojima smo govorili i vi kao poziciji mi kao opozicija. Mislim da se ustvari ne razlikujemo toliko puno. Naime, ono na što ste se uglavnom osvrtali osvrtali ste se vi iz pozicije na formu, kao što danas netko reče, a mi smo se više osvrtali na sadržaj. Naime, ovo izvješće koje smo danas dobili na stol ovdje kakvo je upravo je dokaz toga da smo i ranije trebali dobivati izvješće kao što smo i tražili jutrošnjom Interpelacijom. Nažalost ovakvo izvješće kakvo smo dobili ovdje ono dakako može pokazati o rezultatima koji su rađeni u programu CARDS-a, donekle može govoriti o rezultatima U PHARE-u. Ali ono što smo mi tražili je ustvari su procedure i ono sve što se obavlja. Dakle nismo mi tražili izvješće o tome što se je do kraja postiglo, nego koji se stvari sve odvijaju u procesu realizacije tih i povlačenja sredstava, odnosno. E sad, ovdje se vrlo jasno vidi, odnosno komparirajući našu zemlju sa nekim drugim zemljama, npr. sa Slovenijom, našim susjedom, Slovenija recimo predpristupnih fondova povukla i zadnji ponuđeni euro i cent. I čak nekoliko godina prije njihovog otvaranja bila je potpuno administrativno i stručno pripremljena za to. Dok Hrvatska eto još ni dan danas nije za to potpuno pripremljena. I zato je ipak važno da se u taj posao uvede veći krug ljudi. Uvjeravanje nas da li smo mi tako savršeni i kao što sam i kolegi Matušiću danas i rekla, da smo mi danas tako dobi i kvalitetni sigurno ne bi među našim građanima vladao toliki euroskepticizam. Dakle ja tvrdim da informacije koje mi pružamo prema građanima su premale. Mi ne možemo reći da je netko drugi kriv za to. Za to može biti kriva jedino Vlada za sada i na početku. Dakle Vlada je ta koja treba komunicirati teme prema građanima, a dakako prvenstveno ih treba komunicirati prema nama saborskim zastupnicima. I zato su ovakvi izvještaji bili potrebni. I da smo o tome razgovarali na svakih 6 mjeseci ne bismo se našli u ovakvoj situaciji u kakvoj danas. Nadalje, isto tako vjerojatno bi tada ljudi bili osvijestili i ove velike programe o kojima vi govorite, odnosno projekte o kojima govorite, od Tovarnika, Vinkovaca, o pročistaču u Karlovačkoj županiji, itd. o svim projektima iz Ministarstva zaštite okoliša, saniranju za otpada, itd. Međutim znate to me podsjeća kad je nedavno jedan naš visoki dužnosnik u Vladi govoreći o korupciji u Hrvatskoj rekao da su napravljeni veliki pomaci na području suzbijanja korupcije, ali da građani nažalost još to ne vide. Pa tako mi se ovdje čini da se govori o tome kako su napravljeni veliki koraci u ovim predpristupnim naporima, ali nažalost građani to ipak uopće ne vide za sada.

koji je bio u Saboru, a mi smo inzistirali na sadržaju. Jer smo upozoravali, vi ste kroz taj zaključak. U tom zaključku se jasno i nedvosmisleno traži da se da izvješće o povučenim, a neiskorištenim sredstvima. To jednostavno nije moguće. Zato što procedure još nisu došle do te faze. Za CARDS će se moći govoriti o neiskorištenim sredstvima, rekli smo da je ugovoreno tek u srpnju 2006. godine. A realizacija projekata je do kraja 2009. godine. Druga stvar, ja se sjećam vaših izjava da građani bolje žive samo da toga nisu svjesni. Pa prema tome ne mislim konkretno vaših osobno, nego izjave koja je došla iz vaše koalicije. Kaže građani bole žive samo nisu svjesni da bolje žive. Mislim, nemojte nama pripisivati nešto što ste davno vi već na neki način koristili. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Ante Žigman. Izvolite. **Žigman, Ante** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvažene dame i gospodo zastupnici. Evo ja ću krenuti odozada. Evo zahvaljujem se i na ovoj raspravi koja je u nekim dijelovima bila evo imala podršku, u jednom dijelu jednom dijelu i kritike, pa bih ja evo pokušao odgovoriti. A krenut ću od kraja. Usporedba sa Slovenijom i sa deset zemalja članica koje su 2004. godine ušle u Europsku uniju je nemoguće. Zašto? Zato što je Europska komisija transferirala novac tim zemljama u sklopu predpristupnih programa na sasvim drugačiji način nego što ga transferira Hrvatskoj, odnosno što ga je transferirala Rumunjskoj, Bugarskoj koje su ušle početkom ove godine. Dokaz za to je vrlo jednostavan. Financijska regulativa koja propisuje korištenje predpristupnih programa donesena je 2002. godine. Pogledajte tu Financijsku regulativu i bit će vam sve jasno. Propisani su puno stroži, puno detaljniji načini, puno teže procedure koje zahtijevaju puno veći angažman administracije nego što je to bio slučaj u zemljama koje su ušle u Europsku uniju 2004. godine. Rekli ste da vas zanima do detalja što se događa u procesu. Pa ja vam mogu samo jednu stvar reći. Kada bi vam donio jedan akreditacijski paket, odnosno kad bi zbrojio sve zajedno akreditacijske pakete za PHARE, za ISPA-u i za SAPARD vjerojatno ne bi stalno na hrpu jer bi došlo do plafona ove dvorane. Koliko je akreditacijski paket za jedan program veliki. Dakle niz registratora, niz procedura, niz pravila koje je hrvatska administracija morala u vrlo kratkom vremenu savladati. Dakle, Europska komisija na određeni način je učila od 10 zemalja i propisala puno stroža pravila. Zato je i uvela predpristupni program IPA koji na neki način još detaljnije i još više traži dublju i organiziraniju strukturu unutar zemalja koje će koristiti u novoj financijskoj perspektivi od 2007. do 2014. godine taj program. Pa tako Hrvatska ima jednu nesretnu situaciju da zapravo prolazi dva puta kroz kompletnu akreditaciju. Prvo je morala proći PHARE, ISPA-u i SAPARD da bi koristila i sad još jednom mora proći ponovo iz početka za IPA-u. Da to nije tako ne bi se tražilo iz početka kompletna akreditacija. Što se tiče ovih, ovog dijela pitanja zašto ovdje nisu stavljeni datumi slanja zahtjeva prema Europskoj komisiji. Nisu stavljeni zato što ni nisu trebali se slati zahtjevi, jer je taj novac došao automatski nakon dobivene akreditacije. Što se tiče pojedinih ugovora i ministarstava koji na tome rade, evo ja se slažem sa zastupnikom Matušićem koji veli dakle da bi tu jednostavno odgovore mogli dati samo ministarstva. Opet ako, mislim ako je potrebno i ako se daju odgovori do tog zadnjeg detalja, kompletni opisi poslova, procedura postupka itd. za jedan ovaj ugovor bi bili do 400, 500 stranica sve kada bi se unutra stavilo. Dakle radi se o vrlo kompleksnim i i detaljnim procedurama i količini materijala kojima bi mi vas ovdje obasipali kada biste to sve skupa htjeli vidjeti. Ovdje imate informaciju i naravno u resornom ministarstvu možete dobiti sve relevantne informacije. Ono što je dodatno važno i što na žalost kada vi govorite o praćenju svega toga skupa, svaki završetak ugovora koji je sklopljen u sklopu CARDS-a 2002., 2003. i ubuduće kada će biti za CARDS 2004. i ostalo, ima obvezu i za što postoje sredstva tzv. visibility inventa tzv. događaja na kojem se promovira kompletno što je napravljeno unutar svakog ovog predpristupnog programa na koji su pozvani svi novinari, na koje su pozvani dakle svi relevantni čimbenici koji su radili dakle institucije, ljudi, tamo se prezentira točno do zadnjeg detalja za što i kako su utrošena sredstva. Dakle za to postoji, postoji u svakoj fazi projekta tzv. fazna izvješća kojima se izvršava delegacija budući da je delegacija, odnosno Europska komisija darovatelj gdje sudjeluju svi ti ljudi, nadzorni odbori u ministarstvima. Dakle postoji niz kompletnih kontinuiranih stalnih i detaljnih izvješćivanja. Što se tiče strategije ruralnog razvitka radilo je Ministarstvo poljoprivrede i ono je naravno i usvojeno i može se naći na stranicama Ministarstva poljoprivrede. Ovo je Izvješće o korištenju nije Izvješće o programiranju. Što se tiče programiranja i cijelog tog procesa primjerice za PHARE 2006. nedavno je u Saboru dakle bila ratifikacija tog sporazuma. Tamo je sve do detalja pisalo o svakom projektu koji će se raditi, pa nije potrebno valjda nekoliko puta stalno ponavljati. Ovdje dakle izvještavamo o korištenju predpristupnih sredstava prije svega dakle kao što je i u naslovu rečeno. Vezano za onaj dio rasprave koji je išao u smjeru dakle da se govori o centraliziranim ugovorima, dakle ugovorima koji se nalaze u delegaciji i kao delegacija Europske komisije provodi nad njima nadležnost i odgovornost nema Ministarstvo financija i Ministarstvo financija u tom smislu ne daje izvješće o nečemu, znači nije odgovorno, nad tim je odgovorna delegacija Europske komisije i resorna ministarstva koja su zajedno sa njom sa delegacijom Europske komisije na tim programima radila i ugovarala izvođenje tih radova. Opet kažem na kraju svakog od tih ugovora kad se izvrši ugovor postoji dakle visibility invent, dakle događaj na kojem se promovira jedan taj ugovor. Dakle ništa se nije po putu izgubilo i o tome ni u jednom trenutku nema riječi. Bilo je ovdje zahtjeva da se govori o PHARE 2005., 2006., malo više itd. Dakle to su sve stvari koje su nedavno bile u Saboru. Što se tiče programiranja, dakle ratifikacija tih sporazuma je bila, odnosno tih programa je bila ovdje u Saboru na saborskim klupama. Kada bude ugovoreno, kada ćemo znati koliko smo iskoristili u smislu ugovaranja što još uvijek nije kraj procesa, onda ćemo dakle i u međuvremenu ćemo već izvijestiti Sabor kao što smo ga sada detaljno izvijestili o CARDS-u 2003. a kada dođe vrijeme za to naravno i o tome koliko je izvršeno. Povlačenje, dakle iskorištavanje do kraja 2009. kod nekih projekata za ISPA-u i do kraja 2010. godine. Kada dođe na red sada PHARE 2006. dakle dolazimo već i do 2011. godine što se tiče izvođenja. Naravno to su krajnji rokovi. Ne kažemo da ćemo doći do tih krajnjih rokova, vrlo vjerojatno će sve biti izvršeno i napravljeno ranije, jer onima koji su ugovorili, koji obavljaju poslove u interesu je dakle da se to puno ranije napravi. Također bih htio reći dakle da tzv. kontrola od strane delegacije Europske komisije je privremena. Administraciji treba dati vremena i podrške da se osposobi sa iskustvom sa znanjem da se ta kontrola, ta ex sante kontrola, kontrola unaprijed koja se vrši od strane delegacije Europske komisije polako otpušta. Dakle s vremenom kako će administracija biti sve sposobnija i sposobnija, a to će biti to vrijeme prije ulaska u Europsku uniju, nakon toga će se te kočnice, taj nadzor koji postoji od strane delegacije Europske komisije s vremenom će se te kočnice otpustiti. I naravno da u tom kontekstu administracija u ovom slučaju sva ova tijela koja su pobrojana u izvješću dakle od središnje jedinice za ugovaranje do nacionalnog fonda i ostalih na tome rade i u cijelosti se ispunjavaju svi zahtjevi. Dolaze revizori kontinuirano. Svaki mjesec dolaze gotovo revizori iz Europske komisije i nadgledaju što smo radili, kako smo radili, gdje smo pogriješili, kako su postavljene procedure. Dakle kontinuirani nadzor nad tim sustavom postoji, dakle ne postoji mogućnost netransparentnosti da se nešto ne napravi itd. Sustav je u kontinuiranom nadzoru i naravno kroz sve to skupa njegova uspješnost će biti zagarantirana. Ja u svakom slučaju bih na kraju htio istaći dakle i mislim da je u ovom slučaju Vlada u cijelosti ispunila zaključak, dala cjelovito izvješće i predlažem da uvaženi Dom podrži ovo izvješće Vlade o korištenju predpristupnih programa. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Miljenko Dorić. Ja mislim da nije tako. Naime nije točno gospodine državni tajniče da bi se mi iznenadili, jer mi ne znamo šta je to akreditacijski paket ili koliko je velik i opsežan materijal koji se mora predati kod prijave projekta od nekoliko stotina stranica. Morate dozvoliti da neki od nas to isto radimo svatko u svom području. Ja dnevno pišem projekte i sudjelujem u VII. okvirnom programu na području znanosti. Međutim ja sam ovdje samo tražio pravo da postavim pitanje koji je cilj tog projekta. Tko će sudjelovati u realizaciji? Da li je i kako teče realizacija? Da li su opravdana ta sredstva? Ništa drugo. To hoću pitati. … /Upadica se ne čuje./ … Tako je. A to meni ne može državni tajnik odgovoriti. Onda nije i nemoguće utvrditi da je ovo cjelovito izvješće.